dogovoru idemo odraditi još dvije točke dnevnog reda i to u objedinjenoj raspravi. To je - Prijedlog Zakona o sudjelovanju radnika u odlučivanju u Europskom društvu (ES) i u Europskoj zadruzi prvo čitanje, P.Z.E. br. 608; - Prijedlog Zakona o Europskim radničkim vijećima, prvo čitanje, P.Z.E. br. 604 Oba zakona predlagateljica je Vlada RH. Oba akta primili ste. Kod donošenja jednog i drugog zakona primjenjuju se odredbe poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona, to su članci od 183-188. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu o prijedlozima zakona proveli su Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Izvješća ovih radnih tijela primili ste. Želi li predstavnik dodatno obrazlagati prijedloge? Ne. Hvala lijepa. Da li predstavnici radnih tijela Odbora Hrvatskog sabora žele uzeti učešće? Hvala lijepa. Nema prijavljenih. Zaključujem raspravu. O oba zakona ćemo glasovati kad se steknu uvjeti, to se nadam u petak ovaj tjedan. Time smo za današnji dan iscrpili predviđene teme. Sada ćemo zastati sa radom. Najavljujem sutrašnju plenarnu sjednicu u 9,30 sati sa predviđenom točkom dnevnog reda, to je Prijedlog Zakona o životnom partnerstvu, prvo čitanje, P.Z. br. 584. Svako dobro! Laku noć! Živjeli! Hvala.